2. maja, nama pravoslavnim hrišćanima je Veli četvrtak, ne holidej i 3. maja nama pravoslavnim hrišćanima je Veliki petak.Molim vas da to ne bude samo holidej u ovoj sali. Molim vas, najljubaznije. Hvala.

Imam 15 sekundi samo da pozdravim najveće lopovčine u istoriji Srbije koji su vladali ovom zemljom. Hvala lepo.

jasno je rekla zašto nije učestvovala na kolegijumima vezanim za ovu izbornu tematiku i zašto glasamo protiv ove izmene zakona.Zahvaljujem predsednici Skupštine što je vrlo verno prenela naš stav na samom početku kada smo rekli na prvom kolegijumu da nećemo da učestvujemo u bilo kom procesu vezanim za ispunjavanje želja stranih ambasadora, što je bio slučaj oko ispunjenja preporuka ODIHR-a.Videli smo na trećem kolegijumu kada se pojavio Hil Žofre i ostali koji nisu bitni, zato što tu Hil vodi glavnu reč, onda je postalo jasno kome nije bilo jasno do tada. Smatramo da je ponižena Narodna skupština i tad i nekoliko dana kasnije kada je ponovo došao Hil. Ovoga puta sa Džejmsom O Brajanom. Obojica su saučesnici u združenom zločinačkom poduhvatu protiv naše zemlje.Džejms O Brajan je desna ruka Merlin Olbrajt, jednoj od najvećih ratnih zločinaca u istoriji. Oni su došli u Skupštinu i nažalost podneta im je i neka vrsta raporta o tome kako teku pregovori o boljim izbornim uslovima. Kome Amerikanci više mogu da drže lekcije o tome kako se sprovode izbori? Njihov politički sistem je urušen. Kod njih nema poštenih izbora.Na stranu to što su oni sponzori ove lažljive rezolucije o Srebrenici, što su sponzori svega što ide protiv naših interesa. Čak i da su ove preporuke, ove izmene zakona, čak i da se slažemo sa njima, mi bi glasali protiv, zato što su u njima učestvovali strani ambasadori, tj. ambasadori nama neprijateljskih zemalja. Hvala.

Poštovane građanke i građani Republike Srbije.Danas smo više puta pominjali reč borba. Nekome se ta reč dopala, nekome se nije dopala. Sa jedne strane pominjali smo ovu reč iz ugla prošlosti. Ali evo, ja ću se više fokusirati sadašnjost i na budućnost.Mogu da kažem što se tiče sadašnjosti da smo mi svesni da mora borba i mi smo izabrali tu borbu i taj naš izbor se predstavlja danas i Narodnoj skupštini. Dakle, ovo zasedanje predstavlja jedan vid naše borbe.Šta za nas znači mora borba? Znači da smo mi svesni da bi se usvojio ovaj Zakon o lokalnim izborima, odnosno o izmenama i dopunama ovog zakona, da je predstojala jedna velika, velika borba koju smo mi započeli pre 17. decembra, koju smo nastavili 17. decembra, ali smo svesni zbog izborne krađe, koja je dokazana i rezolucijom Evropskog parlamenta, da mi moramo da nastavimo tu borbu i da se u principu ne predajemo.Dakle, naša borba mora da bude usmerena na prestanak manipulacije glasovima građana i građanki, a takođe, ova naša borba mora da bude usmerena i na zaštitu naših glasova. Svaki glas svake građanke i svakog građanina mora apsolutno da bude zaštićen.Pošto nam institucije apsolutno ne rade i nisu u funkciji, mi smo svesni da ta borba mora biti usmerena i na rad tih institucija. Zbog toga smo svesni da ne smemo da odustanemo od ove borbe.Dakle, u prethodnom periodu, u prethodnom izbornom ciklusu mi smo prisustvovali raznim migracijama stanovništva, manipulacijama biračkim spiskovima, kupovini glasova, pritiscima i ucenama onih ljudi koji predstavljaju najugroženije slojeve našeg društva i koji su zavisni od socijalne pomoći. I uprkos svim ovim manipulacijama i svoj ovoj mašineriji, mi smo uspeli da se izborimo za jedan korak, a to je ovaj zakon. Dakle, izmene i dopune ovog zakona predstavljaju jedan korak i jednu pobedu u ovoj borbi.Ovo skupštinsko zasedanje sada pokazuje i potvrđuje da je bilo krađe 17. decembra i da mi protiv te krađe moramo da se borimo. Da je nije bilo, mi sada ne bismo razgovarali o ovom zakonu. Ali, ono što je najveći poraz jeste da mi stalno moramo da menjamo neke propise, da mi stalno moramo da menjamo zakone, a da one koje imamo apsolutno ne poštujemo. To je poražavajuće za ovo društvo. Ali, ako takav vid borbe mora, mi prihvatamo i nećemo odustati od te borbe.Svesni borbe.Svesni smo, takođe, i činjenice da 2. juna ova naša borba neće biti ravnopravna i neće biti laka, ali opet ponavljam, nećemo odustati od nje. Sa čim se apsolutno ne saglašavamo? Pošto je reč o lokalnim izborima, mi se apsolutno nećemo saglasiti da nam otpadaju točkovi od autobusa i javnog prevoza koji će nas juriti po ulicama sa fatalnim ishodima. Mi nećemo dozvoliti da u 21. veku pojedine lokalne samouprave nemaju kanalizaciju, nemaju vodu. Mi nećemo, takođe, dozvoliti da nam zdravstveni sistem u 21. veku bude nedostupan i da moramo građane da ucenjujemo pristupom zdravstvenoj zaštiti njihovim glasovima. Dakle, nećemo ucenjivati ljude njihovim glasovima, zdravljem i životom.Takođe, životom.Takođe, mi pozivamo sve građane da izađu 2. na izbore i da se pridruže ovoj našoj borbi, jer smo svesni da svaka lokalna samouprava i svaka jedinica lokalne samouprave za svakog građanina i građanku ima najveći značaj, jer tu se nalazi središte naših života. Ja verujem u našu borbu i verujem da ćemo uspeti 2. juna da donesemo pobedu.

ukratko pojasnim zašto ću glasati protiv donošenja ovog zakona, da pojasnim zašto stranka "Srbija centar" se nije priključila inicijativi o usvajanju ovog zakona.Na samom početku samo da napravim kratku distinkciju između društvenih i političkih promena. Da su institucije u ovoj zemlji funkcionalne, da nisu uzurpirane od strane vladajuće većine, mi bismo danas sedeli u ovom domu i raspravljali o tome koje mere politike bi bile bolje da unapredimo život u ovoj zemlji, uvažavali bi to da imamo različite ideološke stavove i slično, ali od toga očigledno nema ništa.U ovoj zemlji je prostor za političko delovanje sužen, jer su sve političke institucije uzurpirane i to smo mogli da vidimo ovom evidentiranom krađom na poslednjim izborima i ovo je jasan signal da ako želimo da postignemo društvenu promenu, političke stranke kao društveni akteri treba da deluju šire.U ovoj zemlji je od tragičnih događaja 3. maja polako sazrevao jedan društveni pokret koji je okupio više aktera i on je svoj vrhunac doživeo u trenutku kada su "Proglas" kao predstavnik politički neopredeljenih, neučlanjenih građana i ljudi koji to podržavaju i stranke sa spektra centra levice i umerene desnice potpisali zajednički sporazum da ne prihvate nikakva rešenja dok se ne usvoje izmene uslova za izbore.Ovo što ste vi predložili, da usvojimo ovakav zakon, nemam ništa protiv ovakvog zakonskog rešenja, u krajnjoj liniji sami smo ga inicirali, imam protiv termina odnosno vremenskog roka koji je ostavljen do izbora. U tom periodu mi ne možemo da u političkom prostoru, tamo gde se očekuje da mi nađemo rešenje koje ćemo ponuditi da rešimo ovaj problem, ne možemo da uradimo ništa.Mi smo ponudili alternativno rešenje - Ustavni zakon, koji bi omogućio da do jeseni izvršimo nužne i temeljne promene izbornih uslova i da izađemo na fer utakmicu, na fer političku borbu. Da li će se to desiti ili neće, ne mogu sada da prejudiciram.Ono što mogu u zaključku da kažem, jeste, citiraću, gospodin Petković nije tu, citiraću ono što je on rekao, ja mislim juče, a to je da je glasanje teatar apsurda i da je ono suprotno zdravom razumu. Naravno, gospodin Petković je mislio na glasanje o opozivu predsednika opština na severu Kosova i Metohije, ali kao što vidite, to je potpuno ista ili vrlo slična situacija kakvu mi imamo ovde. Za mene je fascinantno zapravo da se SNS i Kurti služe istim političkim instrumentima i dovode svoje političko okruženje u istu situaciju.Trenutno nemamo rešenje za to, videćemo koliko možemo da postignemo daljom akcijom, ali mi ćemo ostati uz organizacije civilnog društva sa kojima smo potpisali sporazum, ostaćemo uz građane koji su opredeljeni da postignemo tu temeljnu društvenu promenu i da se konačno oslobodimo od ove uzurpacije institucija. Hvala. Hvala vam.Narodni poslanik Đorđe Stanković ima reč. počnem to obraćanje sa temom da je danas Dan planete Zemlje i mislim da je važno, jer u suštini samo jednu planetu imamo i treba da se brinemo o njoj.Isto njoj.Isto tako je važno da se brinemo i o zemlji, pošto samo jednu zemlju imamo, odnosno ja nemam duplu ili možda rezervnu domovinu, jer moja domovina je Srbija. imam i jedan grad u kome živim i u kome bi voleo da živim celog života i koji želim da unapredim, a to je Niš. Za mene ne postoji opcija da se ne borim za taj grad, za mene ne postoji opcija da se ne borim za tu zemlju. Iz tog razloga jeste važno da na samom početku konstatujem da apsolutno je jedini način borba.Za borba.Za borbu smo spremni još od marta. Ja moram da podsetim da smo kao opozicija, i to zajedno, tražili ostavku, podnošenje ostavke Dragane Sotirovski, ne zbog korupcije, ne zbog stana koji je poklonila zetu, ne zbog lošeg upravljanja, ne zbog bahatosti koju je na svakom koraku prezentovala, nego da bi se izbori održali 2. juna. Kako? Tako što bi ona podnela ostavku, nakon toga mesec dana bi trajao rok prinudne uprave i tako bi se išlo dalje. Mi smo od tad spremni. Šta se u međuvremenu promenilo, to je dobro pitanje, ali ono što je važno jeste da na ove izbore definitivno treba izaći.Moram da priznam da je ova sednica jedna pobeda opozicije, ako mene pitate, jer ovo jesu bili naši zahtevi.Mislim da postoji jedna stvar koju je u nekom trenutku Dragana Sotirovski možda slučajno rekla, a moram da prokomentarišem sada. Ona je rekla da ukoliko se desi da na izborima u Nišu pobedi opozicija ili ukoliko ja postanem gradonačelnik u bilo kom trenutku, da će se ona iseliti iz grada. Moja poruka za nju je da se pakuje! Neću produžavati ovu temu, iako bih voleo mnogo toga da kažem o Nišu koji je u poslednjih 12 godina potpuno zaostao i degradiran u odnosu na u odnosu na sveGospođo Ana Brnabić, molim vas, imam jednu temu gde bih se vama obratio. Na konferenciji za medije, na pitanje kako komentarišete glasanje Rumunije i Grčke u Savetu Evrope, vi ste rekli - ja moram samo da priznam, meni je šokantno kako se jedan poslanik, odnosno u ovom slučaju član delegacije, nije obratio u plenumu i nije tražio reč. Hajde, čisto istini za volju. Ta delegacija kada se pripremala, ja sam, između ostalog, zastupao stav da treba svi da imamo isti način obraćanja i isti narativ, a zato što smo išli sa istim ciljem. Glasali smo na identičan način.Još jedna važna stvar. Naša stranka Narodni pokret Srbije nije član Komiteta u Savetu Evrope i automatski ne mogu da se javim za reč u komitetima koji su pre plenuma.

pitajte šeficu delegacije koja je verovatno ovde u sali da li sam imao identičan stav kao oni i da li sam zastupao interese Srbije. Ja ću vam reći da jesmo, i to, između ostalog, jeste nešto što Narodni pokret Srbije zastupa. Kada su važni interesi Srbije, tada apsolutno branimo stav Srbije.Iz tog razloga moram da priznam da ipak dugujete jedno izvinjenje, jer iskreno to je bilo prenošenje neistine. Ja u tom trenutku, da li sam se javio ili se nisam javio, svakako ne bih dobio reč, a vi ste iskoristili da ja to nisam želeo ili da na neki način nisam želeo da branim interese Srbije. Hvala puno. Brnabić** Hvala vam na stavu da kada smo u inostranstvu branimo interese Srbije. Mislim da tu apsolutno ne sme biti podela i žao mi je što ih je bilo u prošlosti i nadam se da ih neće biti u budućnosti i da kada smo u inostranstvu ne blatimo našu zemlju.Ja sam se zahvalila zaista našoj hrabroj delegaciji, a bogami i poslanici opozicije koja se javila za reč. Vama sam zamerila što se niste javili.

danas je i dan kada se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić upravo sada bori za interese Republike Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. To je možda u ovom trenutku zaista značajnije nego Dan planete Zemlje, pa da krenemo od toga.Gospodine Lazoviću, znam šta ćete reći, hoćete li da se izjasnimo o tome u danu za

Ovo je najvažnija institucija demokratska koju imamo. Veoma je važno da govorimo sa argumentima, da poštujemo ovu knjigu koja se zove Poslovnik.Još jednom vam ukazujem da nemate pravo da sa tog mesta govorite. Molim vas, apelujem na vas, ajde uozbiljite se u tom delu. Slobodno učestvujte u radu Skupštine, to vam niko ne može zabraniti, i treba da učestvujete. Gospodin Orlić se ni jednom nije obratio, ali nemojte koristiti to mesto. Nije to poenta tog mesta, da vi nama govorite šta radi predsednik.Pored toga, ja mislim da ne radi ništa dobro, ali nije važno. Vi mislite jedno, ja mislim drugo. Ajde iskoristite onda vašu mogućnost da govorite, ali tako što ste narodna poslanica, a ne predsedavajuća. Nemate na to pravo, član 100. Hvala.Ne tražim još uvek da se izjasnimo, ali možda promenim odluku ako ponovite vam.Narodni poslaniče, sad kad mi vi, Jovanoviću, dozvoljavate sad ću da ćutim kao zalivena. Kad mi vi dozvolite, onda znači da to što radim nije u redu.Tako da,

a u našem parlamentu predstavnik opozicije kaže – to što radi pogrešno radi. Znači, trebalo je da se, valjda, pridruži Vljosi Osmani i ostalima i da zajedno sa njima udara po Srbiji. Valjda ljudi sa nama razmenjuju sopstvena iskustva stečena u Bundestagu ili gde već.Nakon gradonačelnika Novog Sada čuli smo i gradonačelnika Niša, s tim da je ovaj otišao korak dalje. Dakle, gradonačelnik Novog Sada je još uvek u potencijalu, on još uvek nije sebe postavio na tu poziciju, a ovaj već raspoređuje ko će da se seli, ko neće da se seli, ko ostaje u Nišu, ko može da ide iz Niša, itd.Tako da, meni je sad mnogo jasnije šta se ovde u stvari desilo. Što kaže naš narod – dok jednom ne smrkne drugom ne svane. Otprilike svanulo je onog momenta kad su ovi rešili da bojkotuju izbore i sada sami ovo - ko će da bude gradonačelnik? Evo, ja ću, ja sam gradonačelnik, itd. Osoba A – ja sam gradonačelnik, osoba B - ja sam gradonačelnik.Samo želim da poručim Dragani Sotirovski da, pošto već dolazi novi gradonačelnik, a znamo i ko je, nađu neke neke sigurnosne mere da se obezbede rolne toalet papira u Gradskoj upravi u Nišu, da se to ne razvlači po zgradi. Mi ćemo izbore izgubiti, očigledno, mi ćemo izgubiti poziciju gradonačelnika i sve je to normalno. Ako se tako desi mi ćemo čestitati novom gradonačelniku, ali rolne toalet papira stvarno nema smisla da se iznose iz toaleta, da se nose kućama ili šta već sa njima da se radi. Dakle, da se to obezbedi zbog dolaska, ne za, nego zbog dolaska novog gradonačelnika. Za svaki slučaj, zlu ne trebalo, na revers da se uzima list po list, pa koliko zatreba. Hvala. Gospodo, vaša vladavina prava u Srbiji je ugrožena kako na mnogim primerima, tako i na ovom Predlogu zakona. Naime, na sva zvona ste zvonili kako ste prihvatili zahteve opozicije, a predložili ste jednu jedinu tačku iz tih zahteva, i to baš onu koja vama daje komoditet u delovanju. Gde su ostale tačke na dnevnom redu, sve one kojima se hvalite ljudima da ste ih prihvatili? Definitivno ste opet rekli neistinu, kao i mnogo puta do sada.Jasno je da ste majstori manipulacije, ali ja ću vam poručiti nešto umesto da pare iz budžeta i energiju usmerite ka brojnim problemima naših građana, pre svega građana juga, odakle ja i dolazim, vi pare iz budžeta preusmeravate ka vašoj kampanji. Umesto da plaćate za potpise, obezbedite svoj deci u Srbiji besplatne udžbenike. Umesto što kupujete glasove, isplatite zaostale zaradite obespravljenim radnicima. To ste, gospođo Brnabić, još 2019. godine kad ste dolazili u Niš obećali radnicima.Umesto što plaćate autobuse za šareni cirkus vaših mitinga, isplatite novac ljudima kojima ste od penzija oduzimali od 2014. do 2018. godine. Isplatite borcima koji su bili na braniku otadžbine, onima kojima niste dali jer ste vi, na žalost, selektivno davali. Nekima ste isplaćivali, nekima niste.Nisam niste.Nisam sigurna po kom osnovu pare poreskih obveznika delite po svojoj volji, a ne po prioritetima i potrebama građana. Novac nije vaš, to je novac svih građana, pre svega poreskih obveznika u najvećem delu iz radnog odnosa. Vaš učinak je tu najmanji, doduše.Vama narod ništa ne veruje, a znamo mi da ste vi svesni toga jer sama činjenica da mali broj pristalica šetate od birališta do birališta, svesni ste da sa njihovim malobrojnim glasovima ne biste ostali na vlasti. Napravili ste cirkus od izbora u Beogradu, ali ovog puta vam to neće proći.Pozdrav za moje južnjake i moje Nišlije.Sada bih, gospođo Brnabić, htela nešto vas da pitam. Želim da pitam koji su vaši kriterijumi ženstvenost kada ste mene i moju koleginicu svrstali u muškarce rekavši da u poslaničkoj grupi NADA su svi muškarci? Ja sam majka svoje dece i molim za izvinjenje, da ne pomislim da je namerna diskriminacija.Hvala

kako smo došli u ovu situaciju? Nismo mi došli u ovu situaciju tako što jedno jutro ljudi iz vlasti su ustali, čili, orni, veseli i odlučili da promene stvari u izbornom zakonodavstvu Srbije. Došli smo u ovu situaciju nakon 17. decembra i nažalost građana Srbije dokazanih pokradenih izbora, prepunih neregularnosti, što su potvrdile brojne posmatračke misije koje ste vi zvali, što je potvrdio Evropski parlament, OEBS i ODIHR misija i zato danas imamo ovu situaciju kao fingiranje procesa izlaženja u susret.Zato što je vlast rekla – načelno prihvatamo tri zahteva opozicije, ali u stvari ne prihvatamo nijedan. Kako to izgleda u praksi? Poštovani građani, oni i sada dok sede ovde njihovi predstavnici oni i dan danas upravo dok govorimo ovde nelegalno prevoze ljude na fiktivne adrese i dalje ih prijavljuju na trafostanice, na zgrade u izgradnji i dalje se dešava ista stvar. Iz biračkog spiska izbacuju ljude koji su preminuli nažalost, ali i ljude koji u više izbornih ciklusa nisu glasali. Na taj način, poštovani građani, oni čuvaju i prave lažnu sliku o tome da se nije značajno uvećao broj birača. To je organizovana nelegalna kriminalna aktivnost koju sprovode ljudi, neki ljudi u MUP-u, neki ljudi u Ministarstvu državne uprave i verovatno mnogi ljudi, uključujući i ove iz vladajuće stranke.To je istina. Istina je i to da smo na vreme tražili dijalog da bismo sproveli promene koje su nužne da bi građani Srbije imali nešto što su nam preci ostavili, a to je mogućnost slobodnog demokratskog izbora koga građani žele da biraju, bez pritisaka, bez ucena, bez manipulacije brojevima i bez laganja sa režimskih televizija. Vlast to nije prihvatila do te mere da, poštovani građani, nijedan uslov, nijedna preporuka iz OEBS-ovog izveštaja nije sprovedena, slovom i brojem nijedna.Sada ulazimo, u stvari, ušli su u izbornu kampanju i tokom trke, ili ako hoćete tokom utakmice kažu, a, pa, ne igra nas 11 sa ove strane, nas sa ove strane igra 18, a vas igra petoro. To je ono što oni rade. Menjaju pravila, dok utakmica traje, i menjaju ih tako da fingiraju, da zamaskiraju suštinu da apsolutno slovom i broje, od izbornih uslova u Srbiji nije nije ni početo da se popravlja, a kamo li da je nešto popravljeno, uz garanciju da do 2. juna neće ni biti.U takvoj situaciji, čini mi se, mi kao Stranka slobode i pravde, i mnogi od naših kolega iz opozicije, odlučili smo da ne učestvujemo u farsi i u laži. Naravno, to naše neučestvovanje nikako nije pasivno, niti će biti na bilo koji način predaja. Ne volim istorijske paralele koje su neutemeljene. Ne volim pozivanje na naše veličanstvene žrtve i pretke koji su dali živote da bismo to poredili sa ovom, rekao bih, dosta gnjilom političkom situacijom, koju ste vi napravili iz vlasti. Nedolično je. Kao što je nedolično porediti sve ono što ste vi radili pa, izazvali reakciju međunarodne zajednice sa ultimatumom Austrougarske, to je jednako nedolično i ne priliči bilo kome od ugleda, od časti i od ukusa, dodao bih.Ako nema slobode i minimalnih uslova, gospodo, minimalnih uslova, mi nemamo izbore. Ako nemamo izbore, pa, šta imamo. Imamo prisilno, grupno glasanje, plaćanje za glasanje, imamo paralelne biračke spiskove, imamo pritiske u javnim preduzećima, kapilarne glasove, imamo pet televizija sa nacionalnom frekvencijom koje su potpuno zarobljene, na kojima 94% se pojavljuje ili Aleksandar Vučić, ili SNS.Istovremeno, razni radio aktivni Sandokani, ne znam, Škrbići i ostali vaši fanatici, iz Kaća, iz Ljubovije, iz drugih mesta, čuli ste od moje koleginice Tepić, kako to izgleda u realnom životu, kada vam predsednika odbora, drugog po veličini grada u zemlji pretuku u Kaću i pokrajinsku poslanicu i niko ovde da kaže ni reč izvinjenja, niti bar razumevanja, i niko ovde da prihvati da se to zaista dogodilo, a znaju se i počinioci, braća Škrbić iz Kaća. Gledate, tražite partnere u opoziciji da vam neko dopuni spisak, pomeranja datuma. Niko o datumu nije ni razmišljao. Razmišljali smo i razmišljamo i borićemo se isključivo za izborne uslove. Sada nemamo izborne uslove.Ko je vama ideal? Nije vama ideal samo Slobodan Milošević. Vama nije ideal ni Trohiljos iz Dominikanske Republike, vama je ideal Čarls King, inače predsednik Liberije, koji je 1927. godine, poštovani građani, na predsedničkim izborima u Liberiji, tamo inače, morate da se prijavite kao u Americi, ne postoji jedinstveni birački spisak, nego se birači prijavljuju, registruju se pre izbora. U Liberiji se registrovalo 15 hiljada birača pre izbora, a Čarls King koji da je znao da postoji SNS te godine verovatno možda bi osnovao, pošto nije postojala, ali bi sigurno sada bio vaš član, je dobio, poštovani građani od 15 hiljada prijavljenih birača, dakle birački spisak 15 hiljada, on je dobio 230 hiljada

To je gospodo to je tužna priča o Liberiji, ali još tužnija priča o Srbiji koju pretvarate u Liberiju iz 1927. godine, jer, ovako će se ovo završiti. Ovako jedino mogu da se završi nasilje koje sprovodite, laž preko kontrolisanih medija, potplaćivanje i plaćanje građanima u oskudici, da glasaju za vas. Paralelni birački spiskovi i ono neverovatno, što ste uradili desetine hiljada ljudi koje ste namenski, organizovano, plaćeno, kratkoročno doveli u Grad Beograd i druge gradove da glasaju za vas.Stavili ste ljagu, neviđenu ljagu na lice našeg čoveka. Oni koji su se borili, oni koji su krvlju plaćali slobodu ovog naroda, oni koji su rušili i samovolju Miloševu, i Petrovu i Aleksandrovu i Titovu, i Miloševićevu, i svaki korak ka našoj slobodi je bio korak pun suza i udaraca i bola i krvi, i vi ste to sada, i ne samo sada, ali sada ste otkriveni, vi ste na to bacili neviđenu ljagu, neviđenu ljagu. To je istorijska paralela.Vi, koji ste rekli, nije bitna Srbima demokratija, jer za vas nije bitna onda ni država, gospodo. Ako nemamo demokratiju i slobodu da biraju građani koga žele, vi podrivate temelje ove države. Možete da branite Srbiju na Ist Riveru koliko hoćete, ako kod kuće imate ruinu koju ste napravili, sa kombijima, sa lažima, sa Arenom, vi rušite Srbiju dok pričate i dok to radite. Onda kažete nama, pa, dobro, evo, neki od vaših kolega su pristali na to. Neću nikog kritikovati, svako bira svoj način borbe. Za nas je bitan naš potpis, za nas je bitan moral, i za nas je važno ono na čemu stojimo, jer moramo te građane sutra pogledati u oči. Moramo ih pogledati u oči zato što pate svaki dan pod ovim režimo. Zato što ne možemo objasniti nikome u Srbiji šta se promenilo od decembra. Ništa. Samo je gora situacija. Pošto je gora situacija i pošto ste to tako napravili, ja vam kažem, mi od naše borbe odustati nećemo. Srbija će imati slobodne demokratske izbore, Srbija će biti slobodna demokratska zemlja, gde ćete i vi gospodo, apsolutno, imati pravo da kažete, mislite, organizujete se, i govorite stvari koje su vam na duši, na srcu i u vašoj pameti, ali ne i oni koji će verovatno tada biti krivično odgovorni zbog stvari koje sada rade. Tako da, možda neki pogledi nostalgije i ste se, možda je vreme da počnete da ih razmenjujete.Ova bitka će sada duže trajati. Kupili ste sebi vreme, ali ne zavaravajte se, ne zavaravajte se da sve pritoke neće ponovo ući u jednu reku budućnosti i da naša pobeda i pobeda slobodne demokratske Srbije, sada može biti otežana, ali nikada zaustavljena, jer bez takve Srbije naš narod nema slobodu, a naš narod ne ljubi lance.Reći ću vam za kraj, ono što je Miloš Đurić rekao kad su ga gurali da potpiše sraman, izdajnički proglas srpskom narodu 1941. i jedan kolega koji je predavao muziku na akademiji, inače je Miloš Đurić bio naš akademik, izvanredan naučnik profesor univerziteta i taj profesor muzike mu kaže – potpiši Miloše, teško će ti biti, vidiš kakva je situacija, sagni glavu, nađi nekog zaklona od ove oluje koja nas je udarila. Miloš Đurić, veliki, mu kaže – lako je vama kolega, vi u diple svirate, a ja etiku predajem i nešto o moralu znam. E, vidite, to i mi vama sada kažemo. Vi svirajte u diple, problem je što to ovaj narod preskupo košta i na kraju će cenu platiti građani Srbije i niko od nas ne može biti srećan. Ono što znamo je da ćemo slobodu izvojevati i da ćemo se boriti i lomiti i tresti drvo neslobode dok ga ne slomimo. Hvala. **Milenko Jovanov** Znači, mi u diple sviramo, a oni mu dođu ti etični, jel tako, oni kojima je stalo do etike i do morala. To je vrlo zanimljivo.Niko ko drži do časti i do obraza ne bi tvrdio da Republika Srbija, odnosno ova vlast nisu primenili nijednu preporuku ODIHR-a, od 2019. godine do 2023. godine primenili smo 54 preporuke ODIHR-a. Bilo bi dobro da gospodin kaže koliko je preporuka ODIHR-a primenila njegova vlast, pošto je preporuka ODIHR-a bilo, ali nije bilo primene.Kada im je toliko stalo do preporuka ODIHR-a i ako to smatraju toliko važnim, a mi smatramo važnim i zato smo i primenili 54 preporuke, zašto ništa nisu radili na primeni tih preporuka kada su bili u mogućnosti?Sa druge strane, bili su i sada u mogućnosti da rade na preporukama ODIHR-a, ali su razgovore koji su započeti upravo na tu temu odveli u sasvim drugom pravcu o preporukama koje su sami dali i od kojih su kasnije sami odustali.Što se tiče toga ko od njih je odlučio da ide na izbore, ko nije odlučio na izbore, to je vaša stvar. To što se preglasavate u vašoj koaliciji koja više izgleda da i ne postoji, to je takođe vaša stvar.To što će i kod vas neki odbori pod firmom grupe građana na izbore ili na neki drugi način da pomažu onima koji će na izbore da izađu, i to je vaša stvar, to me ne zanima, ali zaista ako hoćemo da pričamo o onome što ste pomenuli nekoliko puta, a tiče se preporuka ODIHR-a, koje su kao nešto što će u potpunosti da reši sve nelogičnosti koje postoje, bar po njihovom viđenju, u našem izbornom sistemu i tako dalje, moje pitanje je samo – zašto na njima niste radili kada ste mogli? Zašto ništa niste radili kada ste mogli?I tu dolazimo do onoga što je zapravo suština svega. Dakle, licemerno kao kada govore o ekonomiji, licemerno kao kada govore o prosveti, licemerno kao kada govore o poljoprivredi, licemerno kao kada govore o zdravstvu, licemerno kao kada kada govore o međunarodnim odnosima. Dakle, sve ono što nisu radili kada su imali priliku da rade, od kad su otišli u opoziciju, valjda im puklo pred očima. Shvatili su zapravo šta treba da se radi i šta su sve propustili, pa sada nas prozivaju za neke stvari, a u svim ovim navedenim oblastima smo napravili ne jedan, nego baš ovih 54 koraka dalje, u odnosu na ono što su radili oni. I to je ono što je suština svega.Prema svega.Prema tome, i kada su u pitanju preporuke ODIHR-a, 54 realizovano, za razliku od vremena kada ste bili na vlasti i kada je bilo nula. Ja to ponavljam više puta, da i majstori primenjene dijalektike nekako uspeju da razumeju, jer njima treba nekoliko puta ponavljati. Evo, da pitam – koliko su primenili preporuka ODIHR-a? Evo, vidite da ne znate. Znači, treba više puta ponavljati. Nula, lako se pamti, dakle, broj koji ne znači ništa. Prema tome, nula preporuka ODIHR-a, za razliku od nas, koji smo koliko?

Stvari koje vi posmatrate na taj način ja ne posmatram iz tog ugla, verujte mi. Ja ne držim slike političara u novčanicima i ne posmatram stvari na način na koji vi posmatrate. Nemojte meni pripisivati ono što se vama dešava, što sami kažete – pametan si čovek, znaš o čemu se radi, kad pitam kako je moguće da takve stvari radite. Prema tome, ajde smirite se. Ajde da završimo razgovor s gospodinom Stefanovićem. Ovo je ipak razgovor koji bi kao majstor primenjene dijalektike trebao da poštujete, jer vidite kako iznosimo različite stavove o istim temama i kako to slojevito razmenjujemo misli. I verujem da uživate, ono bar što uspete da ispratite.Prema tome, mi smo raspoloženi da primenimo i sve preostale preporuke ODIHR-a i o tome ćemo razgovarati u narednim danima, dakle, to za nas apsolutno predstavlja važan zadatak koji je pred nama, ali i oko toga moramo da se dogovorimo šta je ono što je zajednički stav, jer ima nekih stvari koje su nama, recimo, prihvatljive, nekima drugima nisu, kao na primer pitanje da jedan birač može da podrži više izbornih lista, to građani treba da znaju da je i to preporuka, dakle, da jedan birač može da podrži sve izborne liste koje izlaze na izbore, a ne kao do sada samo jednu. Prosto, za nas je to prihvatljivo, ali sa druge strane, nisam siguran da je za sve opozicione stranke ili za sve stranke u Srbiji uopšte prihvatljivo. I onda ako oni budu rekli da to neće, onda će reći - aha, niste primenili preporuku ODIHR-a. Eto, to tako otprilike funkcioniše.Dakle, o preporukama ODIHR-a hoćemo da razgovaramo, o komisiji koju ste tražili da vrši kontrolu biračkog spiska hoćemo da razgovaramo, dakle, to su teme o kojima ćemo razgovarati, o medijima hoćemo da razgovaramo. Nismo zadovoljni načinom na koji radi RTS, ni mi, šta da radite. Možda je vama smešno, nama uopšte nije smešno. Nama stvarno nije smešno. Nama zaista nije smešno. Smatramo da to ne treba da se radi na način na koji oni rade. Mislim da su previše bolećivi na svaki mogući vapaj koji dođe iz opozicije i da stvari koje apsolutno ne stoje prikazuju građanima, prikazujući potpuno iskrivljenu sliku u odnosu na ono što se u društvu dešava. Mislimo da je to neophodno promeniti. Moguće je da je to zato što smo zadržali sve urednike iz vremena bivšeg režima, pa nijedan nije promenjen. Moguće da je to razlog, nisam siguran, ali vrlo je moguće. Tako da, hoćemo da pričamo i o tome. Hoćemo da pričamo i o Radio-televiziji Vojvodini, hoćemo da pričamo i o Novoj S, hoćemo da pričamo i o N1. Dakle, o svemu tome ćemo razgovarati. U tom smislu, zaista očekujem u narednim danima da dođe do konkretnih stvari.Što se tiče vaše odluke da na izborima ne učestvujete, to je vaša odluka, ali evo i majstor primenjene dijalektike nije uspeo da razume vaše razloge i on veselo na te izbore, sve skakućuću s noge na nogu, izlazi. Hvala.

znate, kada neko sluša sada gospodina Jovanova kako je rekao, zaista može da pomisli - pazite, tu se nešto ispunjava. Ali ste sami vi potvrdili da nećete ništa ispuniti. Razgovaraćemo o ovome, razgovaraćemo o onome, i neće biti ništa.Da li se i dalje nelegalno prevoze birači i stavljaju da glasaju na mesta na kojima ne žive organizovano? Da. Da li i dalje vršite golu propagandu koja traje već godinama na kontrolisanim medijima? Da. Da li i dalje organizovano pravite kvote, plaćate ljude da glasaju? Da. Da li i dalje ucenjujete birače u javnim preduzećima sada i u privatnim firmama da glasaju za vas? Da. Da li je tačno da je Freedom House, između ostalih, mnogih organizacija, rekao da smo po pitanju kvaliteta izbora najgori u regionu? I u rangu smo Alžira, u stvari, u celoj Evropi nije niko kao mi, gori smo od Iraka, u rangu smo Konga, Tanzanije, a gori smo i od Albanije. Inače, svaki izveštaj OEBS-a od 2012. godine do danas je gori nego što je bio.I da vam kažem nešto ljudski, i vi to znate sigurno, to ne moram dodatno da obrazlažem, dokaz da su ono bili slobodni demokratski izbori i da je bilo zlatno Periklovo doba demokratije, u odnosu na ovo što ste vi napravili, ovaj kazamat, ovaj brlog, koji nazivate izborima, je činjenica da ste 2012. godine pobedili na tim izborima. Vi ste živi dokaz toga da su to bili demokratski i slobodni izbori. Znate li koliko ima opština i mesnih zajednica u Srbiji gde je opozicija pobedila na onom što vi zovete izbori? Nula. Kad već spominjete nule. Znate li koliko ste ključnih preporuka OEBS-a ispunili? Nula, nula. Znači, ništa. I I onda hoćete da pravite fingiranu priču, hoćete da kažete ponovo - vi to niste dobro radili. U Nemačkoj, pazite, nema izbornih uslova, ovaj tu što misli da je muva u kancelariji, zna ko je šta pričao gde, na kom sastanku, a pojma nema, naravno. **Ana Dakle, gospodine Jovanov, činjenice govore da niti ste šta ispunili od ključnih stvari, niti nameravate. Kako se to može nazvati izborima i kako bilo ko može učestvovati u takvom poniženju građana Srbije? Hvala. Jovanov. **Milenko Jovanov** Zanimljivo je da je sad brlog, a u vreme te divne demokratije nismo imali jedinstveni birački spisak, iako je to bila preporuka 10 godina istog tog ODIHR-a. nije važno, nije bila ključna, jel?Što se tiče toga da je na tim izborima pobedila opozicija, a vi niste pobedili nikada, pa ima tu do vlasti, a ima i do opozicije. Vi ste bili mnogo loša vlast, pa je opozicija izgledala kao dobra alternativa, pa je pobedila. Sa druge strane, kako je govorio Zoran Đinđić na jednoj od skupština Demokratske stranke: "Opozicija je jaka onoliko koliko je vlast loša", kraj citata otprilike. A gde ste vi u toj celoj priči i gde ste vi u tom koordinatnom sistemu pokazuju izbori.To što vi birate Kalimero politiku, da idete okolo i da se durite na ceo svet i stalno je neka nepravda itd, kako da vam kažem, to je vaš izbor. Ja vas ponovo pitam koliko ste odbora napravili, koliko mesnih odbora imate, koliko gradskih odbora imate, svi zajedno? Za 12 godina opozicije vi niste uspeli da pronađete 17.000 ljudi koji će da vam čuvaju kutije.To je bila osnovna obaveza svake ozbiljne političke stranke u periodu o kome pričate, svaka opoziciona politička stranka je to imala i LDP i DS i G17, Srpska radikalna stranka to da i ne govorim i kasnije Srpska napredna stranka. Sve opozicione stranke stojimo i ko od vas pojedinačno može da popuni kutije u Beogradu? Niko, svi svi zajedno ne možete da pokrijete tri okruga i vi onda tražite u drugima krivca za to što nemate organizaciju, što ne razgovarate sa narodom, što ne idete u narod, što ne pričate o svojoj politici nego sve svodite na Tviter, lajkove i TikTok i ne znam ni ja šta sve?U redu je hoćete da budete moderni da se na drugačiji obraćate biračima sve je u redu, ali to ima svoje domete, domet vam je taj i to vam je to ne možete preko toga, ne možete da krivite okolnosti.I, druga stvar i time da zaključim vas je 2012. godine opozicija pobedila u vašim uslovima koji su podrazumevali nula medija za opoziciju, nula. Kako nije tačno? Imali ste jedan kablovski kanal koji niko živ nije znao gde da ga pronađe i jednu radio stanicu „Fokus“ eto, to je tako izgledalo. Uz sve vaše moguće televizijske kanale, nedeljnike, dnevnike i sve ostalo. Na kraju krajeva Verica Barać je govorila o tome ko, kako i na koji način vrši uticaj na medije, ko određuje kako će se birati teme, naslovi, naslovne strane i sve ostalo. Nema potrebe, ja o tome bilo šta da govorim.Prema tome, u tim i takvim okolnostima vi ste izgubili izbore, ne u okolnostima divne demokratije u kojoj cveta cveće i miriše rosna trava, tako da to je se i dalje zabavljate nadimanjem imena, jel? To vam je zanimljivo? Ma verujem ja, to je do pete godine života svima zanimljivo i onima koji su ostali na tom nivou intelektualnog razvoja.Prema tome, to su bili uslovi u kojima ste vi te izbore izgubili, a da ne pričao o tome kako ste vodili kampanju u Vojvodini sa sve robnim rezervama i tako dalje, to ću vam doneti na nekoj od sledećih sednica sa sve slikama kako to izgleda ta vaša poštena kampanja gde se ne zloupotrebljavaju resursi, gde se otprilike građani ne rade VDV itd.Pritom ne znam zašto se toga stidite? Pa, stranka u kojoj ste bili je imala izuzetno moćnu organizaciju na terenu koja je podrazumevala izborne štabove po ulicama, po ulicama i u šta ste je pretvorili? Pa, svi vi koji tu sedite uz par izuzetaka ste bili u toj stranci. Podelili ste je na atome i sada kukate što ne možete tako atomiziranu da je skupite, pa da ponovo pobedite. Pa, da ste mogli zajedno ne biste se delili i ponovo ste pokazali da ne možete zajedno i ponovo ste se preglasavanjem pokazali da ne možete zajedno. I, ponovo ste pokazali građanima da su bili u pravu što vam nisu dali poverenje, jer ovako kako ste se preglasavali na prvoj krivini koja vam se pojavila, preglasavali biste se i oko državnih tema i raspali biste se i uveli biste zemlju u problem.A to je demokratija, pa super je ta vaša demokratija, super je ta vaša demokratija zato što vidim kako izgleda u praksi, a demokratija u praksi vam izgleda tako pobedimo šest-tri i onda ovi koji kažu mi smo u manjini nećemo više da se igramo sa vama. E, tako vam izgleda ta vaša demokratija, odlična vam je demokratija. Srbija takvu demokratiju neće i zato ćete biti u opoziciji još dugo, dugo, dugo. Te ovu vašu demokratiju Srbija neće ni na slici da vidi, ni demokratiju, ni da se vratite ponovo vi koji ste je pljačkali, koji ste je uništavali, koji ste je ponižavali, koji ste je doveli dotle da puzi pred svakim u okruženju, koji ste se izvinjavali za sve i svašta, koji ste bili najgore snishodljivi prema svakome ko vam se glasnije obratio.E, tu Srbiju građani neće, pa ni to vaše preglasavanje šest-tri gde oni koji dođu u manjinu neće više da se igraju, ali su mnogo jaki, pa ovi koji su bili ovih šest dana moraju po ceo dan da nekako omekšaju stav ovog ko je ostao u manjini, ali izgleda da im nešto ne ide od ruke. Hvala vam, idemo dalje.Reč ima narodni poslanik Rastislav Dinić.Izvolite. Pre svega želim da kažem da podržavam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakon o lokalnim izborima i da ću glasati za ovaj predlog iako on predstavlja tek prvi korak u borbi za ravnopravne izborne uslove.Nažalost, umesto da iskoristi ovu priliku da pošalje jasnu poruku da je okrenula novi list, da se odriče izbornih zloupotreba i marifetluka kojima je do sada pribegavala, vlast je odlučila da udvostruči količinu jeda i otrova koje šalje u pravcu opozicije.Odakle ova agresivnost i ova nervoza? Nameće se jedno logično objašnjenje, skupštinska većina nije prihvatila ovaj predlog zato što je to iskreno želela, već zato što je morala. Ona nažalost nije spremna da okrene novi list i odrekne se izbornih prevara, već je frustrirana što mora sebi da ograniči prostor za ove prevare. Izvor ove frustracije takođe nije teško otkriti, aktuelnom režimu je jasno da bez prevara ili kako se to stručno kaže izbornog inženjeringa više ne može da zadrži vlast u brojnim lokalnim samoupravama širom Srbije.Uzmimo Srbije.Uzmimo za primer grad iz koga dolazim kako bi neki ovde rekli, a ja mogu samo da se složim, najlepši grad u Srbiji, Niš. Stranke aktuelnog režima izgubile su podršku građana i građanki Niša još 2018. godine kada su suprotno njihovoj volji poklonile niški aerodrom Republici pod direktnim pritiskom predsednika Republike, a u interesu stranog investitora francuske kompanije „Vansi“. Da se podsetimo tom prilikom je sadašnja predsednica Skupštine, a tadašnja premijerka dva puta slagala građane i građanke Niša, ali i poslanike i poslanice ovog poštovanog doma. Prvi put je to učinila kada je 29. marta 2018. godine upravo ovde u Narodnoj skupštini Srbije obećala da će ugovor sa „Vansijem“ biti objavljen do kraja septembra te godine. Kao što znamo ovaj ugovor nije objavljen ni do dan danas.Drugi put kada je takođe ovde u najvišem zakonodavnom telu 26. aprila iste godine tvrdila da se u ovom ugovoru ne nalazi ništa što se tiče niškog aerodroma, što je takođe notorna neistina. U ugovoru se, kako nam je otkrio tadašnji pomoćnik ministarke saobraćaja, nalazilo ograničenje broja putnika koji mogu da putuju sa niškog aerodroma. Zato je suprotno interesima građanima i građankama Niša ovaj aerodrom preuzet od strane Republike, zato je u međuvremenu smanjen broj letova sa ovog aerodroma i zato je koncesioni ugovor sa „Vansijem“ još uvek tajna.Jedino tajna.Jedino što je nakon svega ovoga 2020. godine spasilo naprednjački režim u Nišu od gubitka vlasti bili su pandemija, vanredno stanje i posledični opozicioni bojkot lokalnih izbora.Ovaj slučaj samo je jedan primer onoga čemu naprednjačkom režimu služe lokalne vlasti, ne da predstavljaju građane i građanke koji su ih birali, nego da služe partijskoj vrhuški, a preko nje interesima kapitala koji profitira na rasprodaji i uništavanju javnog dobra. Tako je bilo u Nišu, tako je bilo na Šodrošu, tako je bilo u Savamali. Uprkos svim režimskim dezinformacijama i kontroli medija građani i građanke to dobro znaju i na predstojećim lokalnim izborima će glasati u skladu sa ovim znanjem, a naprednjačkoj vlasti će nakon usvajanja ovog Predloga zakona ostati mnogo manje sredstava da njihovu volju izvrnu naglavce. Otud frustracija, otud nervoza, otuda i agresija. Hvala

Uvaženo predsedništvo, uvažene kolege narodni poslanici, poslanička grupa – Mi snaga naroda neće glasati za ovaj zakon iz više razloga, ali da se ne ponavljamo i da ne ponavljamo sve i da vidimo ono što je osnovno, ono što smo se bunili uvek, neravnopravni uslovi za izlazak na izbore, neravnopravni uslovi za pojavljivanje na televiziji, neravnopravni uslovi dodeljivanja overivača, neravnopravni uslovi dodeljivanja prostora, ma neravnopravni uslovi života u opšte. Ma koliko to vas da ne interesuje, to je tako.Evo, imali smo priliku da u gradu Lazarevcu predsednik opštine zabranjuje da nam se dodeli sala za organizovanu tribinu zato što ćemo izneti ono što Lazarevčani ne mogu da čuju javno, a to je da je u pripremi izmeštanje trase auto-puta „Karađorđe“, gde će sa planirane trase od pre šest godina, gde je trasa puta trebala da prođe kroz otkupljeno zemljište, kroz zemljište gde je izvršena eksproprijacija... **Ana Brnabić** Prošlo je vreme. Nemate više vremena, ali završite rečenicu, da vas ne prekidam. Hvala.Trasa auto-puta se izmešta 35 kilometara kroz zemljište koje su otkupili naši tajkuni i time se grad Lazarevac potpuno skrajnjuje i ugrožava se narod koji je hranio preko kolubarskog basena ovu državu godinama.I samo da znate da taj kolubarski basen i kolubarski region je jako poznat za podizanje ustanaka i svi oni koji su ga zanemarili nisu baš dobro prošli. Nisu to moje reči, nego njihove i prenose vam pozdrave da se obrati pažnja šta rade i da se konačno čuje njihov glas negde, a ne da se sprovode zabrane.Zato nećemo glasati za ovaj Zakon, a svakako ćemo svim našim odborima po Srbiji savetovati da izađu na izbore i da se izbore za pravo u svojim opštinama uz svesrdnu našu pomoć.Hvala na produženom vremenu. vam.Jedna samo informacija. Niko nema pravo da vam u Lazarevcu ili bilo gde uskrati bilo kakvu salu.Molim vas, pošto smo tu preporuku ODIHR-a primenili nakon izbora u decembru, imate čitav tim u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obratite se njima, Ministarstvo će reagovati.Evo, makar tu ODIHR preporuku smo već implementirali.Idemo

su legendarni stihovi Riblje Čorbe, a kada vidim vas koji sedite preko puta mene i one koji upravljaju ovom zemljom 12 godina, imam osećaj da ih je Bora napisao upravo za vas samo retroaktivno.U prethodnih 12 godina sve ste rasturili u ovoj zemlji i to sada vidi cela Evropa i ceo svet. Prodali ste sve što se prodati moglo. Bacili ste Ustav ove zemlje pod noge. Bacili ste zakone ove zemlje pod noge. Razmontirali ste državu Srbiju do temelja da je pitanje da li je ikad iko više može sastaviti.Gledam u ovim poslaničkim klupama ove proslavljene košarkaške asove, pa razmišljam kolika je cena da silne medalje i obraz bacite pod noge i da služite jednom diktatorskom, uzurpatorskom i lopovskom režimu. Gde vam je kičma i gde vam je dostojanstvo?Pitao bih i Jovanova i Orlića gde je njima dostojanstvo, ali oni su dostojanstvo, kičmu i obraz ostavili pre 15 godina u ormaru. Oni to više ne mogu da nađu?Okupili ste sve moguće sluge svih prethodnih režima i vi pričate o nekim bivšima? Pa, sve najgore bivše je kod vas. Kud će veći lopovi? Sve ste pokupili i iz G17 iz DS.Svuda je bilo časnih i poštenih ljudi, ali vi ste samo lopuže iz tih stranaka pokupili u svoje redove i držite neke moralne lekcije ovde.Uveli ste ovoga mučenika Kenu, koji sad dobacuje ovde, kog ste valjda ucenili da ne bi odgovarao za kriminal koji je sprovodio u Smederevskoj Palanci, pa bežite sa duela.Zovu me na duel, kaže hoće Đuka, pa Đuka otkazao, kaže – ne da mu stranka. Neki dan Kena na isto na KTV treba da gostuje, u ponoć javlja da mu ipak stranka zabranila.Možete vi da bežite od mene koliko hoćete i od opozicije, od suda istorije pobeći nećete, to vam ja garantujem. Od suda ove zemlje, oslobođenog pravosuđa kada dođe vreme, sigurno pobeći nećete.Napravili ste najveću kriminalnu organizaciju u Evropi, a možda čak i na svetu, a ona se zove SNS i vi ste i vi ste sve, samo ponajmanje režim.Ja sam više puta to rekao i opet ću ponoviti, Aleksandar Vučić je ponajmanje predsednik države, a ponajviše šef mafije u ovoj zemlji. Vi odgovarate kriminalcima. Vi ste izbrisali granicu između mafije i države.Zvonko Veselinović vam u selu Ba kod Ljiga odneo celo brdo. Iskopao i sve odneo. Kinezima ste takođe dali da nose brdo u Boru, Majdanpeku. Gde god ima rude, gde god ste šta namirisali vi dajete ili domaćim kriminalcima ili belosvetskoj bandi da nosi da bi vama obezbedili međunarodnu podršku.Vi pričate kako neko ide po ambasadama? Pa, vi ste doveli ambasadora na sastanak vlasti i opozicije i ponizili ovu državu, ponizili njen Ustav, pokazali kako niste sposobni sami da organizujete dijalog nego ste pozvali medijatore. Vi pričate kako neko ide po stranim ambasadama? Pa, vama strane ambasade sve određuju u ovoj zemlji. Vi ste bagatelisali i dali ovu zemlju strancima. Ko je god hteo da pobode i da kopa ovde, vi ga dovodite, od „Rio Tinta“ do ne znam ni ja koga. Sve belosvetske protuve ste doveli ovde. Rasprodajete im ovu zemlju da bi vama dali podršku i da bi vam obezbedili još koju koju godinu opstanka na vlasti.Vi ste sve razorili u ovoj zemlji. Nije niko odavde, vi.Gospođo Brnabić, ja sam mislio da posle Orlića nemoguće je naći veću satrapu da se stavi na čelo parlamenta, ali Vučić je i to uspeo. Alal mu vera.Zaluđujete nas ovde danima. Sedite tu i sa mesta diskutujete sa poslanicima. Pa, nije to vaš posao, ljudi.Da li treba posle 12 godina vladavine da vas ja učim ovde, koji sam mlađi od većine vas ili skoro svih, kako se vodi sednica parlamenta?Vi sedite i odatle dobacujete i kada vas neko nazove Mapetovcima, onda se ljutite. Ja se samo pitam gde vas Vučić nalazi? To mi nije jasno.Meni neko da kaže da nađem ovolike moralne i duhovne invalide, satrape i mračnjake iz svih stranaka, ja bih morao nebo i zemlju i celu Evropu da prevrnem da ih nađem. On vas je našao i metnuo vas je ovde da nam ispirate mozak. godinu vršite lobotomiju nad ovom zemljom i nad ovim narodom, nad građanima ove zemlje. Zaglupljujete, sprovodite teror.Parkiraju se crni džipovi ispred kandidata za odbornike na lokalnim izborima. Ne daju im do ponoći da izađu na glasanje, odnosno do 20.00 sati, dok se ne zatvore biračka mesta. Onda džipovi odu. U takvoj zemlji mi živimo, gde Zvonko Veselinović i Radojičić rade šta hoće, gde Šarić reketira sve investitore na Zlatiboru. Pedeset evra od svakog kvadrata koji se diže na Zlaltiboru. Zato ste Stamatovića doveli tu, da vas ima više na gomili, Zavetnici.Koga god možete da ucenite i da uhvatite za nešto, vi ga dovodite tu da vam služi i doveli ste sve ljude bez kičme. Da li je tako? Tu s kičmom više nikog nema. Čast izuzecima, ali ja ih ne vidim sada trenutno, a bacam pogled po celoj sali.Sve najgori talog ovog društva vi ste izvukli i metnuli ovde da vršite lobotomiju i ovo malo vremena što imamo vi nešto replicirate, davite nas, gušite nas, držite nas satima ovde kao taoce. Opozicija je taoc u ovoj zemlji vašeg ludila.Vi ste Kurtiju sve na Kosovu dali, a imate obraza nekome da kažete da su izdajnici? Evo slike jedne, gospodo naprednjaci. Evo slike. Za četiri opštine koje ste predali Albancima u ruke Kurti vam poslao autobuse da dođu na miting ovde, da pokažu kako je Vučić veliki.Evo, veliki.Evo, pored vas sedi ovaj ministar Rakić mučenik što je polagao zakletvu. Da li treba da čitam zakletvu koju ste položili u Vladi Kosova? Vi mi pričate o patriotizimu? Kada ste dole propali, Vučić vas doveo ovde da nam bušite mozak i da kupujete penthaus u Vojvode Stepe i da gradite zgrade.Svaki kriminalac ovde kod vas pravi zgrade. Cela Trošarina kriminalna banda Srpske napredne stranke, a poštene ljude, koji to rade godinama, reketirate. Reketirate ih i za priključak za vodu i za priključak za struju. Samo su vaši ostali u poslu. Vi ste, bre, mafija. Najveća mafija u Evropi i odgovaraćete za to.Verujte mi, kad god dođe vreme, ja ću insistirati na tome da se ovde zatvore granice, da se svedu računi sa mafijom. Pobeći će neki, ali neće svi.Gospodine Jovanov, nema razloga da se vi smejete. Mnogo ste mi hrabri ovde u parlamentu, a danas jurite opoziciju posle konferencije za štampu i nudite se vi i Orlić kao svedok saradnik. Da li ste se nudili kao svedok saradnik? Nosite fascikle i nekakve torbice i kažete kako imate Andreja i Aleksandra Vučića u fioci.Nećete se izvući, Orliću i ti, Jovanov. Izvući se nećete. Odgovaraćete pred zakonima ove zemlje.Svedoci saradnici mogu da budu sitni piuni, a vi ćete odgovarati, to vam ja garantujem, za epsku pljačku koju ste sproveli nad ovim narodom, jer vi ste, ponavljam, najveća kriminalna organizacija u Evropi i vi se hvalite kako vladate. Pa, uz pomoć diktature, uz pomoć batinaša, uz pomoć uzurpacije sve medijske, finansijske i sve druge moći u ovoj zemlji naravno da ćete da vladate. **Ana Brnabić** je hteo neko po Poslovniku?Ljudi,

ne može uvredi i da njegove reči govore više o njemu samom nego o onome što izgovara drugima, ali ja ću vas podsetiti da je on uvredio i profesora kada je predsedavao onom uvodnom Skupštinom kad smo birali predsednicu parlamenta i to ga je uvredio na najgori mogući način, a tada mu niko nije odgovorio. Te neprimerene reči one unose zapravo jezik mržnje, a jezik mržnje unosi nasilje. Vi bi nasiljem da uspostavite nešto. Uopšte ne slušate sebe i ne vidite kako to radite. Treba

dijaloga i razgovora predsednica parlamenta započela ovaj svoj mandat. To je valjda za pohvalu, to je valjda način da dođe do nekog kompromisa, do nekih zajedničkih rešenja i vidi se da je veliki broj narodnih poslanika i potpisao predlog zakona.Šta znači učiniti kompromis? Pa, kompromis je učinjen u više navrata u poslednjem periodu. Prvi je da bez obzira na pobedu u gradu Beogradu sa dva poslanika, kako sam razumeo predsednika Republike, više, učinjen je kompromis da se izbori dogode, zatim je učinjen kompromis da se odredi datum koji je najduži mogući datum po zakonu i učinjen je kompromis da se objedine svi izbori.Zdrava Srbija, koju vi pominjete je … **Ana Brnabić** Molim vas, samo privredite kraju. koja se zalaže za očuvanje nacionalnih interesa, što ste vi odavno zaboravili. Pa tu valjda treba da se pogleda šta je državno jedinstvo, ko se usmerava prema… **Ana Brnabić** Hvala vam.Replika,

da određuje budućnost vas i vaše dece. Ne bih ja tu ništa dodavao, čak bih zamolio kolegu Jovanova da mi naše vreme, vreme naše poslaničke grupe damo njima, da ih narod lepo vidi, da ih lepo upozna.Kažu kod mene u selu „našla se vila gde nije bila“, tako da i prethodni govornik iz ove nesrećne stranke, ne znam da li pripada ovima koji idu ili ovima koji bojkotuju izbore, ali ja ga razumem. Danas obeležavamo kraj tragične koalicije Srbija protiv nasilja, pa je verovatno mladi kolega zbog toga ljut, ali mladost ne opravdava ovakve postupke. Baš ovog kolegu koji je dobio posao od SNS. Ovog kolegu Ovog kolegu koji je kao kandidat za poslanika u svoj Priboju imao najgori rezultat u toj opštini je na njegovom biračkom mestu, gde živi, gde je rođen, gde mu je porodica i gde ga svi ljudi dobro znaju, znaju ko je, znaju koliko je nevaspitan, a to smo mogli i mi da vidimo ovde.Bio

pa su ga stavili od 40 kandidata na 36. mesto, jer su provalili koliko čovek vredi. I na njegove reči satrapi, invalidi, talog, mapetovci, koje je govorio za građane Srbije koji su za nas glasali, za sve nas, mi odgovaramo radom, odgovaramo sa osam fabrika napravljenih prošle godine, odgovaramo sa prosečnom platom koja je duplo veća nego u vaše vreme, tri puta, odgovaramo sa 300 miliona evra koje ulažemo u našu vojsku, odgovaramo sa preko 25 milijardi evra deviznih rezervi i sa preko četiri milijardi evra koje Srbija ima na računu i odgovaramo time što pratimo politiku najboljeg državnika u poslednjih 80 godina, a to je Aleksandar Vučić.

Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije nemaju taj luksuz da kao vi, gospodine Parandiloviću, pričate svašta.Mi koji živimo dole na prostoru Kosova i Metohije imamo samo dva načina borbe – političku borbu, odnosno institucionalnu borbu ili gerilsku borbu. I ne znam po koji put ovde ne govorite istinu, da ne kažem lažete, čitate neku poslaničku zakletvu. Ja ću još jednom ponoviti, nikada nisam bio poslanik. I to što vi čitate, to je zakletva za poslanike.Ako hoćete već nešto da naučite, da li znate ko je bio prvi poslanik među Srbima sa prostora Kosova i Metohije? Taj poslanik je bio pokojni Oliver Ivanović. Prva poslanica Srpkinja koja je bila u skupštini Kosova, bila je Rada Trajković, od 2001. do 2004. ili 2005. godine, nisam sasvim siguran.

nazivate nas svakakvim imenima.Nažalost, predsednice, pre ste spomenuli da se ovde mora govoriti samo istina, ali nažalost, živimo u takvom vremenu gde ako se ta istina ne reklamira, znači, ta istina ne postoji. Vi ste ovde toliko laži izneli i svakoga dana iznosili toliko laži, tako da istina, ukoliko se, moram to poređenje da napravim, ukoliko se ne reklamira kao Koka-kola, ta istina postaje nešto što je zaborav.Tako to što smo se mi odlučili da se kroz institucije borimo da opstanemo, jer ja za razliku od vas živim dole i moje kolege koje su sa nama u poslaničkoj klupi živimo dole i naša deca žive dole, nemojte da nas sprečavate da se borimo za svoja prava. Ukoliko možete da nam pomognete, pomozite nam. Evo, ja vas pozivam, ali nemojte da lažete i obmanjujete građane Srbije, obmanjujte poslanike ovde u Skupštini i pričate laži. Hvala. bih još jednom zamolila narodnog poslanika Jovanovića da ne dobacuje, da ne dobacujete svim ovim narodnim poslanicima koji pričaju.Ja

Hvala.Saglasan sam sa vama, gospođo predsednice, da ovo čoveka da uvredi ne može. Dakle, korisno je kada ljudi vide, ljudi koji prate ovu sednicu, kako to izgleda kada vas ono najgore, ono do srži sirovo i primitivno, pita za dostojanstvo i kada to govori ili to pitanje postavlja drugim ljudima, časnim ljudima. Samo zbog toga sam se javio. Ne zbog toga što je reč o, kako mu reče dojučerašnji lider koalicije, nekome za koga nisu ni znali kako se zove do juče, koji ima, daj Bože, 0,2% nekog rejtinga bilo gde, ali smatra da je pozvan, nakon dva ponašanja kao u drumskoj kafani upravo u ovoj sali, da deli lekcije svima oko sebe, uključujući i one koji su ga politički stvorili i rodili, bez kojih u ovu salu ni video ne bi.To je manje važno. Mnogo je važnije što takav neko će da vas pita za dostojanstvo. Samo da se oko tog pojma razumemo. Dostojanstvo je ono što radi danas i danas, kao i svakog dana prethodnih 12 i više godina, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, boreći se pred Ujedinjenim Nacijama za ovu državu, za ovaj narod, za naše interese i ne pita pri tom koga ima na suprotnoj strani.Pitao je malopre ovaj do srži sirov i primitivan čovek za neke ambasadore, za neke strance. Pred svakim od stranaca koji su u ovu zemlju došli, a dolazili su i predstavnici najvećih svetskih sila, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u lice je govorio šta je naš stav, šta je naš interes, šta je naša borba i nije imao problem da se za to zauzme ne pitajući ni za rizik, ni za ličnu sudbinu, a da to pitanje postavljaju oni koji su se okupili skupa da govore kako je za njih Kosovo nezavisno, kako Kosovo treba da bude u Savetu Evrope, koji kažu da treba da bude žigosana Srbija baš pred tim Ujedinjenim Nacijama, da treba da nosimo doveka žig kao genocidni narod i nikada nisu smeli, ne reč da kažu, nego da trepnu pred strancima, kojima su ti stranci i ti ambasadori, kada su na vlasti bili, formirali vlade, koji su im govorili - proglasićemo vam nezavisno Kosovo, ali vi da ćutite, nego ćemo da vas pustimo da vam izbori prođu, a ovi klimali glavom i onako pezili i šenili pred njima, govorili – hvala gospodaru, samo šalji faks, samo šalji mejl, a mi ćemo sve kako vi kažete.Znate šta, to je smešno, ali je korisno koliko god nekada bilo teško da se sluša, da ih ljudi vide, da vide ljudi kakve bi želeli stranci da budu na čelu ove zemlje, evo ovakve, da vide ljudi kakve bi želeo Kurti da budu na čelu ove države, evo takve. Zašto? Zato što nam žele dobro. Ne, nego zato što znaju da bi sa njima cela ova zemlja ličila samo na podrum pića. U to bi Srbiju pretvorili i ne bi ostalo od ove zemlje ni kamen na kamenu da takvima padne šaka za jedno poslepodne. Srbija i njih i ove njihove gazde spolja i njihovog Kurtija da kazni 2. juna, ubedljivije nego ikada.

malo.Dostojanstvo moraš da sačuvaš i u najgorim vremenima krize, gospodine Milojičiću, moraš zbog svoje dece, ne zbog sebe. Ti sa svojom karijerom završio u svakom smislu. Ti se posipaš pepelom, uživaš u blatu, plivaš, toplo ti, odlično, zbog dece svoje, zbog pokolenja sutra, čoveče Božiji, nemoj se ponižavati toliko. Dostojanstvo, hajde da klecneš malo, ali nemoj baš na kolena da padaš, sačuvaj dostojanstvo malo za ime Boga.

i pobedili su me tako što su oni imali 47%, a ja 37%, a ne 0,2, a ne najgori rezultat kao vi tamo gde živite i gde vas ljudi znaju. Mene znaju tu gde živim, gde mi živi porodica i gde žive moja deca. Kao što sam ja ponosan na svog oca, svog dedu, svog pradedu i svoje pretke koji me nikada nisu obrukali, tako su i moja deca ponosna na mene, pogotovo i sada što se nalazim ovde gde se nalazim. Ja sam uvek bio transparentan i uvek sa mnom svako zna na čemu se nalazi.Da vas pitam nešto – zar vi mislite da je Aleksandar Vučić glup čovek da uzme u svoje redove bilo koga ko je dok je branio boje druge stranke radio za njega? To bi značilo da bi sutra tako isto izdao i njega, kao što je izdao i svoju prethodnu organizaciju. Gde god sam bio, šta god sam radio, to sam radio čista srca i radio sam one stvari u koje verujem, a verujem da je Aleksandar Vučić jedini i najbolji zaštitnik interesa građana Srbije i te moje dece koju vi, sram vas bilo, pominjete. Ja vašu neću, a da bih napravio razliku između nas sa ove strane i vas. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika.Izvolite. **Vladimir Orlić** Taman još rečenica i ne treba ništa više.Baš zato što Srbija nema nameru da se pretvori ni u drumsku kafanu ni u podrum pića, od ovih i ovakvih, svih zajedno, 2. juna neće da ostanu ni pertle ni dugmići.

Poštovani građani, dame i gospodo narodni poslanici, dolazim iz Vranja, grada iz kog gospoda naprednjaci fiktivno prijavljuju moje sugrađane, a njihove članove na adrese u Beogradu kako bi glasali na ponovljenim beogradskim izborima, s obzirom na to da su oni održani 17. decembra bili pokradeni.Rezolucijom Evropskog parlamenta i izdatim preporukama ODIHR-a decembarska krađa je i međunarodno potvrđena.

ovu tvrdnju izneću vam i dokaze u vidu fiktivno prijavljenih birača iz Vranja. Stefan Kostić, dana 23. februara ove godine, fiktivno je promenio svoje prebivalište i ono je sada na adresi opštine Zemun, ulica Klare Cetkin. Nemanja Bošković i Ivan Nedeljković, istog dana, 23. februara ove godine, fiktivno su promenili svoja prebivališta i oni sada žive u opštini Zemun,

istog dana, 8. marta ove godine, fiktivno su promenili svoja prebivališta i oni su sada prijavljeni na Novom Beogradu u istom stanu, ulica Generala Ždanova.

Vranju.Jovana Cvetković, dana 28. februara ove godine, fiktivno je promenila svoje prebivalište i ono je sada na adresi – opština Voždovac, ulica Braće Jerković. Njeno pravo prebivalište je u Vranju, ulica Ćipre Stankovića.Goran Jovanović, Nebojša Ristić, Dejan Cvetković, dana 7. marta ove godine, fiktivno su promenili svoja prebivališta i oni sada žive na istoj adresi na opštini Voždovac u istom stanu u ulici Paunovoj. Za ovo četvoro pročitanih važi isto kao i za prethodno pročitane radnike JP „Vodovod“ Vranje, a s tim što je ovo četvoro pročitanih zaposleno u javnoj ustanovi Turistička organizacija Grada Vranja.Ovih desetoro pročitanih su samo deo od nekoliko stotina fiktivno prijavljenih birača iz Vranja čija ćemo imena objavljivati u narednom periodu. Zamenom teza, a potencirajući pitanje datuma kao glavno, umesto sređivanja biračkog spiska jasno je da vlast nema nameru da odustane od već pripremljene izborne krađe. Smatram da je pogrešno davati legitimitet izborima čiji je ishod već unapred izrežiran. Hvala.

Hvala.Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pošto i ja dolazim iz Vranja imam moralnu obavezu zbog glasača i građana Pčinjskog okruga i Vranja da odgovorim gospodinu koji je iskoristio i ovu priliku u Narodnoj skupštini da iznese niz, da kažem, neistina, odnosno lažnih optužbi kada su u pitanju kada su u pitanju poslednji izbori održani 17. decembra.Ono što je interesantno, to je da SNS na svim lokalnim izborima od 2016, 2020, 2022, 2023. godine uvek beleži bolje rezultate i ostvaruje veći procenat i veće poverenje svih građana. Kao dokaz tome zna to gospodin Petrović.

u apsolutnom iznosu 2.000 glasova više nego na prethodnim izborima.Za razliku od nas, koalicija koalicija kojoj pripada dotični Slobodan Petrović je jedva osvojila 4.000 glasova, odnosno šest odborničkih mandata. Srpska napredna stranka je osvojila 38, odnosno 39 odborničkih mandata.Ono što pominje gospodin Petrović da su kao neki građani menjali prebivalište iz Vranja u Beograd, pritom pominje Javno komunalno preduzeće Vodovod, ja bih iskoristio priliku samo da njega pitam kao nekoga ko je bio zaposlen u tom preduzeću - da li i dalje radi tamo? Zašto je najuren iz tog preduzeća? Da li postupio po pravosnažnoj presudi i vratio otet novac u iznosu od oko milion i sto dinara tom javnom komunalnom preduzeću?Na kraju, kao potvrda onoga što je govorio malopre prethodnih iz naše koalicione

Pošto je dobio tako reč jer ni na koji drugi način ne bi mogao da dobije reč, vi nemate pravo na repliku zato što je bila povreda Poslovnika.Idemo dalje.Narodni poslanik Predrag Marsenić.Izvolite. **Predrag Marsenić** Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Brnabić, dugo razmišljam o tome kako se zapad odnosi prema Srbiji svih ovih godina, otprilike onoliko koliko ja živim i moram da primetim da je taj odnos tu uvek bio nekorektan, nefer i možda bih čak rekao i neprijateljski. Vrlo često pomislim da to nema nikakve veze sa tim ko je na vlasti. Svaka vlast je doživela potpuno isti odnos zapada. Takođe, vrlo često pomislim da se vi kao vladajuća većina prema nama odnosite na sličan način. Zbog toga mi je izuzetno krivo.Kada pogledam televizije sa nacionalnim frekvencijama, to su one četiri televizije na koje mi nemamo pristup, evo već dve godine, ne mogu da se otmem utisku da me sve nekako ne podseća na 90-te godine i na izveštavanje SNN i na one odvratne priloge i na one odvratne reči koje smo čuli o našem narodu. Vrlo često takve reči čujemo u vašim medijima o opoziciji. Bez obzira ko je opozicija i kakva je opozicija, uvek je ona, kada ste vi u pitanju najgora na svetu.Meni je žao što je otišla sad gospođa Brnabić. Hteo sam da je pohvalim. Evo mi danas ovde nemamo kordon. Danas zbog toga što se ona, čini mi se, ponašala korektnije nego što smo to mogli da vidimo u proteklom periodu, tačnije u bivšem sazivu, danas imamo normalniju atmosferi i normalnije odnose i normalniju priču u ovom parlamentu i to verovatno pokazuje da kada postoji dobra volja da možemo nešto i da postignemo. Zbog toga ostaje pitanje zašto se nije odgovorilo na naš zahtev 13. marta, pa zatim 20. marta? Zašto se čekalo do 1. marta i zašto se nije pozitivno odgovorilo na naš zahtev 1. i 3. aprila kada je bio praktično poslednji datum kada smo mogli da dođemo do nekog rešenja koje bi bilo fer?Nažalost, nije bilo dobre volje. Sada kažete da imate dobru volju, ali mi se čini da je ona zakasnela. Ako pogledate od 1. aprila do danas, 22. aprila, prošao je 21 dan, a ono što je prihvaćeno načelno i na onome što je prihvaćeno načelno nije rađeno i nije urađeno ništa.Dakle, ništa.Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da za ostalih 40 dana ono što je bio naš zahtev, a to su bile prve dve tačke, prva tačka koja se odnosila na sređivanje biračkog spiska, pre svega u Beogradu, ali i u celoj Srbiji, jer ne znam da li znate u Beogradu kada proverite podatke ima 230 hiljada više upisanih birača nego što faktički postoji građana. Dakle, jedina mogućnost da se to dovede u red je bila ta zajednička komisija i za to je bilo potrebno određeno vreme. To vreme mi danas nemamo i to je jedan od osnovnih razloga, jer mi nemamo poverenje da ćete vi prihvatiti bilo šta, ali iskreno prihvatiti bilo šta što je predloženo, a to je nešto što je najmanje moguće u bilo kojoj demokratiji. To su najmanji uslovi za fer i poštene izbore. Mi nismo to dobili. Zašto? Zašto je izostala ta dobra volja? Zašto je ona zakasnila?Opet ponavljam, nemamo dovoljno vremena da sredimo biračke spiskove i zbog toga je ja naša odluka da na ove izbore ne izađemo, a ta odluka se odnosi samo na Beograd i na lokalne izbore u Beogradu i na opštine beogradske, dok smo ostavili mogućnost uz preporuku takođe da se ne izlazi svim našim odborima u Srbiji da izađu na te izbore, naravno uz odgovornost i sve ono što će nositi sa sobom ta odluka.Mislim odluka.Mislim da je to jedina moguća stvar i mislim da je predlog koji smo mi podneli zajedno sa jednim delom Srbije protiv nasilja zaista izlaz iz krize i nekako apelujem na vas da pokažete dobru volju barem da razmislite o tom predlogu. Taj predlog bi rešio ovu političku krizu jer politička kriza koja je nastala odjednom i nije ona samo od poslednjih izbora.Radio sam u jednom javnom preduzeću pa mogu da vam kažem da je 2020. godine kol centar SNS za Beograd bio u jednom javnom preduzeću beogradskom u ulici Knjeginje Ljubice. Ja sam bio svedok toga. Lično sam to video. Lično sam video i druge stvari, pošto, eto, pukim slučajem stanujem blizu Arene pa sam video i autobuse i ljude koji su došli da glasaju na beogradskim izborima, a na to nisu imali pravo.Dakle, pravo.Dakle, te neregularnosti, ne možete da koristite javno preduzeće i resurs javnog preduzeća, ne možete to da koristite, sve te neregularnosti su dovele do ovoga što imamo danas i ja nekako mislim da ste vi ti koji treba da razmislite i da pokažete dobru volju do kraja, da do rešenja zajedničkog dođemo.Ako ne možemo da dođemo do zajedničkog rešenja, naša odluka je jasna. Naša odluka je da izbore u Beogradu nećemo prihvatiti, jer ne smatramo da su to izbori.Takođe smatramo da je bila strašna greška i poniženje ovog doma što je pozvan ambasador Hil da učestvuje na tim razgovorima.Ponavljam još jednom, borićemo se za bolje uslove, za fer i poštene izbore i ja sam siguran da ćemo se na kraju izboriti. Na ove i ovakve izbore nećemo izaći. Hvala.

Poštovani građani, slušajući diskusije predstavnika vlasti danas i tokom prethodnog zasedanja, meni zaista nije jasno zašto uporno odbijate da prihvatite minimum zahteva opozicije i ključnih preporuka ODIHR-a i OEBS-a za održavanje iole fer izbora?Ako tvrdite i danas da nije bilo masovne migracije birača, zašto već godinama ne dozvoljavate stručnim ljudima uvid u birački spisak i dalje ga uporno krijete?Ukoliko krijete?Ukoliko ste tako uvereni u superiornost vaše argumentacije, zašto ne dozvoljavate da se ni na RTS-u, ni na nacionalnim frekvencijama, čuje drugačije mišljenje ili opozicije ili stručne javnosti?Ako i dalje tvrdite da smo ekonomski tigar, zašto ne dozvolite da se na RTS-u čuju samo zvanični podaci da je javni dug zemlje povećan sa 15,3 na 36,3 milijarde evra, da smo zbog toga bili prinuđeni da se zadužimo kod MMF-a za 2,4 milijarde, da imamo najviše cene goriva u regionu, da je u vreme kada je Ana Brnabić prvi put postala premijerka za hiljadu dinara moglo da se kupi

gospodina Jovanova na izvrsnom poznavanju Statuta Demokratske stranke. Da, potpuno ste u pravu ono što ste rekli, nakon svakih izbora i mi moramo da imamo izbore u stranci. Ali, moram da kažem da nam uopšte ne pomažete ovom enormnom količinom kriza koje proizvodite i stalnim novim i novim izborima, jako vas je teško ispratiti. ispratiti. Ali, to je naš problem, slažem se, to ne treba vas da se tiče. Međutim, ima ovde jedan drugi problem koji treba da se tiče građana Srbije.Čini mi se da smo kroz ovu diskusiju videli da se ovde prave dve paralelne stvarnosti. Jedna stvarnost o kojoj govorimo mi, to je ona u kojoj je na ovim izborima bilo velikih neregularnosti.Druga stvarnost, koju pokušava da nam predstavi SNS, je stvarnost savršene situacije, gde je potpuno nemoguće, govorili smo o nekim autobusima, o nekim automobilima koji nisu mogli da dođu u Beograd i slično, pokušavate da nam objasnite da nikakve prevare, da nikakvih nepoštenih radnji na beogradskim izborima nije bilo.Iz tog razloga, dame i gospodo i svi građani koji ovo gledaju, ja vam predlažem, uzmite mobilni telefon ili računar, ukucajte na Guglu "Arena izbori" i pogledajte snimak koji su napravili članovi RIK-a u Beogradskoj areni, pa onda odlučite, dame i gospodo, građani i građanke Srbije, da li ćete verovati svojim lažljivim očima ili šefu poslaničke grupe Srpske napredne stranke.Ono što je zanimljivo, i posle svih tih prevara, i posle autobusa koji su dovozili birače, i posle toga što smo imali pet televizija sa nacionalnom frekvencijom u službi isključivo jedne partije, SNS nije smeo i mogao da formira vlast u gradu Beogradu. To nije mogao ne samo zato što su uhvaćeni, nego zato što nisu uspeli dovoljno glasova da ukradu. Nisu to uspeli, zato što se građani Beograda danas plaše da se voze autobusima. Tu je član privremenog veća, gospodin Mirković, evo, daću mu i pravo na repliku, da ga obavestim, danas se još jedan autobus zapalio u Beogradu.Građani Beograda danas su svedoci toga da imate sve manje i manje zelenila a sve više i više betona. Svedoci su koruptivnih ugovora. To su oni razlozi zašto niste u stanju da i pored svih mogućih marifetluka, krađa i zloupotreba celog izbornog aparata, vi danas formirate vlast u gradu Beogradu.Evidentno je da se danas nalazimo u jednoj krizi. Ja vas molim da nju prevaziđemo tako što ćete vi usvojiti tri minimalna uslova koja je opozicija postavila pred vas da bi izašla na sledeće izbore. Verujte mi, nije to ništa strašno. Prihvatanje izbornih uslova može samo da vas košta gubitka vlasti u nekim opštinama ili gradovima. Verujte mi, dolazim iz Demokratske stranke, pitao sam kolege, to nije ništa strašno. Kažu da uopšte ne boli. Siđite sa vlasti, može da se desi da bude lekovito - napusti vas gomila preletača, napusti vas gomila ljudi koja se učlanila u vašu stranku samo da bi se učlanila u vlast. Doduše, bojim se da ne bi puno ljudi ostalo u ovim poslaničkim klupama u tom slučaju, ali svejedno, to bi bilo lekovito i za vašu stranku.Iz tog razloga, ja vas molim, prihvatite sve zahteve koje je opozicija stavila pred vas, ispunite minimum izbornih uslova i hajdemo na te izbore. Hvala vam.

neće biti ni sutra, nažalost, nije bio srećan dan ni 17. decembra, kada su bili izbori u Republici Srbiji.Nama je tada Evropa i ceo svet, nama su oni rekli da smo mi lopovska zemlja, da se mnogo krade i da niste u stanju ni jedne izbore da sprovedete a da ih ne ukradete. Postali ste gori i od ovih žutaća i G-17 koji su prešli kod vas. **Ana Brnabić** Izvinite, jel mogu samo sekund i vratiću vam vreme?Niko nije rekao da smo lopovska zemlja, pa nemojte ni vi, molim vas, u domu Narodne skupštine. Hvala vam. Hvala i vama.Ja sam vas molio da ne kradete izbore.Postali ste gori i od ovih žutaća koji su prešli kod vas i ovih iz G17. Čak i Goran Vesić hoće da promeni identitet, postalo mu je neprijatno da bude sa vama. počeo je da piše eseje o Beogradu, verovatno hoće da se zove Momo Kapor ili da se zove u najgorem slučaju Džejmson Born.Znam da je vama glavna ideja da usvojite zakon i da paralelno sa tim, uz dizanje dimne zavese, da ne primeti niko da se i dalje kradu izbori, jer ruku na srce, vi ne možete da dobijete izbore slobodne, demokratske izbore, jer nemate podršku građana kada su izbori slobodni.Hteo slobodni.Hteo bih da kažem jednu bolnu istinu za Srbiju, nije Aleksandar Vučić pokrao izbore, nije krao on izbore,

narodi Japana, Švedske, Engleske, Nemačke, Francuske i mnogih drugih nikada ne bi dozvolili da ih pokradu na izborima. Zato ti narodi i postoje, a nas je sve manje i sve više nestajemo.

Stanislav Binički napravio kompoziciju „Marš na Drinu“. To je pukovnik Milivoje Stojanović Brka, koji je na Bregalnici, na Ceru, na Kolubari zaradio tu kompoziciju i pokazao kako se brani dostojanstvo Srbije. Moj uzor, a i uzor mladim ljudima treba da bude i on, ali i gospodin Ivo Andrić, čija tabla stoji na dva metra od mene, koji je pedesetih godina prošlog veka bio poslanik u ovoj Skupštini, sa još dvadeset književnika, bili su poslanici u ovoj Skupštini. Zbog njega i njemu sličnih, imam obavezu da budem dostajan narodni poslanik.Zato danas kao narodni poslanik molim

da nema više straha, da mogu deca da imaju kvalitetno obrazovanje, da može da se živi od svog rada, da možemo kvalitetno da se lečimo. Posle toga izbori će biti stvarno praznik demokratije i biće onako kakav je i potok planinski – bistri, brzi i kvalitetni. Hvala.

Poštovane građanke i građani Srbije, DS zajedno sa svojim partnerima i sa građanima nastavlja borbu za izborne uslove i ta borba će se voditi iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Slobodnih i poštenih izbora će biti tek onda kada ih raspiše neka druga vlast koja bude došla posle ovih, a ova vlast, režim Aleksandra Vučića moraće da bude pobeđen pod lošim izbornim uslovima i mi ćemo to upravo i uraditi. Hvala. Hvala vam.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam – da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Lutovac. **Zoran Lutovac** Poštovani građani Srbije, uvažene koleginice i kolege, mi smo izašli sa tri zahteva da bismo izašli na izbore, ukoliko bi oni bili bar minimalno slobodni i pošteni.Vi ste rekli u medijima da su ispunjena sva tri, ja moram reći da nisu ispunjena. Prvi je bio mogućnost kontrole biračkog spiska. Ono što smo dobili jeste samo obećanje. Iskreno se nadam da ćemo dobiti ono što je potrebno, ne zbog nas, nego zbog građana, da se zna tačno ko glasa u državi Srbiji, da se omogući ne samo uvid, nego i kontrola i revizija takvog biračkog spiska i da ono što smo predložili, a to je da građani koji su upisani u poslednjih godinu dana ne mogu glasati na novom biračkom mestu, nego da glasaju tamo gde su glasali i pre preseljenja.Birački spisak je jedan od ključnih zahteva i mi ćemo insistirati na tome da se nađe način kako da ta komisija koja bi imala uvid, mogućnost revizije i kontrolu radi svoj posao tako da to bude efektivno i da to bude stvarno nešto što ćete uraditi, a ne o tome samo pričati.Što se tiče medija, mi smo 25. oktobra prošle godine predložili da se članovi REM-a pojedinačno razreše i to je otišlo u proceduru. Mi ćemo, ako je potrebno, ponoviti to, zato što je medijska slika u Srbiji katastrofalna. Mi ćemo podneti ponovo zahtev da se to uradi.Ja sam sam vrlo svestan toga da su mediji veoma važni za ovu vlast jer, podsetiću vas, na izbornom mestu u opštini u kojoj je glasao Aleksandar Vučić SNS je izgubila izbore. To je zato što ljudi na njegovom biračkom mestu, u njegovoj opštini, znaju ko je on. Isto je bilo i sa Milošem Vučevićem. E pa, zato služe mediji, da građani ne saznaju ko su njihovi kandidati, ko je Aleksandar Vučić i zato mi tražimo, zahtevamo da mediji budu takvi da građani budu informisani, da građani znaju za koga glasaju, a ne da služe tome da prikrivaju za koga se glasa.Podsetiću vas, dakle, da je upravo upravo ono što ste pominjali u poređenju Nemačke i Srbije, mislim da je to neprimereno poređenje, zato što i u Nemačkoj sigurno postoje nepravilnosti i neregularnosti i sigurno je da ODIHR ima neke preporuke. Ali ono što razlikuje Nemačku od Srbije jeste što je ovde postojala sistemska krađa. Dakle, postojao je jedan sistem u kojem institucije koje bi trebalo da otklanjaju nepravilnosti i neregularnosti nisu služile tome, nego su institucije bile deo tog poduhvata da se napravi lažna izborna volja, umesto one stvarne.Da bi izbori bili stvarno slobodni i pošteni, potrebno je, pod broj jedan, da građani znaju koga biraju, a oni to ne mogu da znaju ako imaju zarobljene medije. Zato je taj drugi zahtev koji smo tražili, zahtev koji se tiče ne samo prisustva opozicije u medijima, nego pre svega profesionalizma tih medija, činjenice da oni ne obaveštavaju, ne informišu građane, nego ili prikrivaju neke važne informacije, koje su važne za odlučivanje na izborima, ili ih ne informišu o svim važnim pitanjima. Zato mi tražimo da u tim razgovorima dođemo do ispunjavanja našeg zahteva koji se tiče toga da pre svega javni servis, u skladu sa sa Ustavom, vrši svoju funkciju, da informiše građane pravovremeno, da ih informiše istinito i da građani znaju šta se dešava. To je ustavna obaveza javnog servisa. Taj javni servis mora ne samo da obezbedi prostor i vreme za opoziciju, ne tražimo mi to samo za opoziciju, mi tražimo da oni informišu građane, da budu u funkciji građana, a ne političke opcije ove ili one.Ono što je takođe važno, mi dok govorimo o popravljanju izbornih uslova, nama u ovo vreme dok mi o tome govorimo na Vidikovac dolaze neki novi ljudi iz Smedereva, prijavljuju se u Beogradu. Ako ne rešimo ti pitanje biračkog spiska i ako ne sprečimo to što se sada upravo dešava, mi nećemo imati slobodne i poštene izbore i mi ćemo morati da pozovemo na otpor takvom ponašanju. Ukoliko se sve ovo bude svelo na to da mi o tome samo pričamo, a da se ništa efektivno ne dešava, mi ćemo tražiti i zahtevati da se to što pre desi, inače ćemo pozvati i kolege i sve građane da se povuku iz izbornog procesa i da dođemo do onog što im pripada, a to su slobodni i pošteni izbori na drugi vaninstitucionalni način.Mi kao DS smo bili spremni na sve da dođemo do tih slobodnih i poštenih izbora i nismo rekli da su pokradeni samo u Beogradu, oni su pokradeni u celoj Srbiji. Bili smo spremni da u pritisku, da u borbi za te zahteve, u borbi za slobodne i poštene izbore, učinimo sve što je potrebno da izvršimo i institucionalni i vaninstitucionalni pritisak.

krađi.Iskreno se nadam da ono što ste obećali, a to je da ćete ispuniti zahteve, da će to u vrlo kratkom vremenskom roku i da se desi. nećemo hteti ni mi koji smo pristali da idemo na te izbore,